**Jarnjak, Ivan (HDZ)** a sad prelazimo na 11. točku dnevnog reda. To je - Prijedlog zakona o područjima i sjedištima Državnih odvjetništava, prvo čitanje, P.Z. br. 626. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tatjana Vučetić, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. **Vučetić, Tatijana** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici. Prema sada važećem Zakonu o područjima i sjedištima Državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj ustanovljeno je 55 Općinskih državnih odvjetništava i 21 Županijsko državno odvjetništvo. S obzirom da je u tijeku racionalizacija županijskih i trgovačkih sudova i da je pripremljen Prijedlog novog Zakona o područjima i sjedištima sudova i to tako da prema tom prijedlogu ustanovljuje se ukupno 15 županijskih sudova i 7 trgovačkih sudova potrebno je pristupiti detaljnoj racionalizaciji mreže državnih odvjetništava koje bi bile usklađene sa mrežom županijskih sudova u Republici Hrvatskoj. U pripremi ovog prijedloga zakona izrađena je analiza o broju predmeta, godišnjem prilivu predmeta, broju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika u županijskim državnim odvjetništvima, te su utvrđena područja i sjedišta Županijskih državnih odvjetništava sukladno područjima i sjedištima Županijskih državnih sudova kao i područja i sjedišta Općinskih državnih odvjetništava. Stoga se ovim zakonom ustanovljuje 15 Županijskih državnih odvjetništava i utvrđuju područja nadležnosti, te određuju sjedišta u kojima će djelovati kao i Općinska državna odvjetništva u okviru nadležnosti svakog Županijskog državnog odvjetništva. Predlaže se da se ustanove sljedeća Županijska državna odvjetništva i utvrđuju područja njihove nadležnosti kao i sjedišta: Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, Županijsko državno odvjetništvo u Puli odnosno Poli, Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, Županijsko državno odvjetništvo u Sisku, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu, županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru, županijsko državno odvjetništvo u Zadru, i županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Prema prijedlogu ovog zakona spajaju se sljedeća županijska državna odvjetništva Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru spojit će se Županijsko državno odvjetništvo u Koprivnici i Virovitici, Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu spaja se Županijsko državno odvjetništvo u Gospiću, Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu spaja se Županijsko državno odvjetništvo u Požegi, Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu spaja se Županijsko državno odvjetništvo u Čakovcu i Zlataru. Racionalizacija mreže županijskih državnih odvjetništava provest će se do 31. prosinca 2019. godine, kao i racionalizacija mreže sudova u Republici

Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za zakonodavstvo, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović, predsjednik odbora. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 103. sjednici održanoj 20. listopada 2010. godine raspravljao o prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, dakle koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 30. rujna 2010. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga zakona, a na tekst prijedloga daje načelnu primjedbu da prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga treba doraditi pravni i nomotehnički izričaj. Hvala lijepo.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 Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Klub SDP-a neće podržati ovaj prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Naime za vrijeme mandata koalicije SDP-a mi smo otvarali, a ne zatvarali pravosudna tijela. Pitanje koje se kad su ovakvi prijedlozi zakona, kao što je sličan bio u pogledu izmjena Zakona o područjima i sjedištima sudova, gdje su brojni sudovi potezom pera ukinuti. Vladajući kažu oni se ne ukidaju, nego se spajaju. Ali molim vas ako se ovdje primjerice ukida Županijsko državno odvjetništvo, odnosno spaja u Čakovcu i Zlataru i pripaja Varaždinu, onda ono više ne postoji. Smatramo da racionalizacija koja je jedino ovdje obrazloženje, dakle pitanje racionalnog postupanja neće dovesti do efikasnosti, a pitanje sada ukidanja mnogobrojnih agencija, mnogobrojnih institucija, istina je da mnoge od njih nisu ni trebale biti osnovane, ali to se ne odnosi ni na sudove, ni na državna odvjetništva. Ovdje mi nismo dobili obrazloženje koja su to sredstva koja će biti ušteđena u državnom proračunu. Dapače, ovdje se uopće ne vodi računa i zanemaruje se glavna činjenica kome služe ti sudovi, ne služe samoj državi kao državi, nego ljudima, nego građanima. Ako se ukidaju pojedina državna odvjetništva kao u Koprivnici, Virovitici, u Gospiću, u Požegi, u Čakovcu, u Zlataru, postavlja se pitanje što će biti s tim ljudima, što će biti ne samo sa zaposlenicima, i državnim odvjetnicima koji rade u tim državnim odvjetništvima, kolike će to troškove izazvati. Dakle ukidanje sudova i ukidanje državnih odvjetništava znači trajni trošak za državni proračun, putnih troškova, i troškova putovanja građana, bilo da su to osumnjičenici, bilo da su okrivljenici, poslije optuženici, odnosno svjedoci. Često ova manja mjesta nisu dobro povezana s ovim drugim mjestima, o tome uopće se ne vodi računa. Prema tome institucije koje su osnivane od 2001. godine, a prije su zakonom ustanovljene bile, dakle mi imamo jedan apsurd 90-ih godina potezom pera bila su osnovani mnogi sudovi koji nisu trebali biti osnovani i državna odvjetništva a nikad nisu radili. Sada kad su saživjeli, kad rade, treba ih ukinuti. To je jedan apsurd. To je apsurd koji dakle priklanja se onom apsurdu koji postoji u Hrvatskoj da radite a ne dobivate plaću, ili ne radite a dobivate plaću. Ova državna odvjetništva su postigla apsolutnu ažurnost i sada kad je nešto dobro, godinama su postigla otkad su otpočela s radom, otkad su im osigurani svi mogući uvjeti za rad, a te uvjete nije bilo lako osigurati, najbolji primjer vam za to govori ogromna zgrada u Zlataru, koja je počela kao velebno znanje graditi se 90-ih godina. I mi nismo imali kud, nego tu zgradu privesti kraju i privesti svrsi. To je ogromna jedna megalomanski bio zahvat. I sada mi ukidamo i sud i državno odvjetništvo u Zlataru. Isto tako u Gospiću. Kada bi Zagreb imao takve uvjete, kad bi državni odvjetnici i suci u Zagrebu, u Rijeci, u Splitu, gdje su spisi na sudskim hodnicima imali takve uvjete, kao što je zgrada u Gospiću i u Zlataru. Dakle država je potrošila ogromna, ogromna sredstva 90-ih godina i sada treba ukinuti državno odvjetništvo u Gospiću, u Zlataru, Koprivnici, Virovitici, Čakovcu. Pa gdje je tu logika? Kažete pripojit će se sudu, odnosno Državnom odvjetništvu u Bjelovaru, u Karlovcu, u Slavonskom Brodu i u Varaždinu. U tim mjestima postoji neažurnost. Još uvijek nije postignuta apsolutna ažurnost. I što će biti onda kada dakle pripojite predmete iz Koprivnice i Virovitice u Bjelovaru, iz Gospića u Karlovac, iz Požege u Slavonskom Brodu, iz Čakovca i Zlatara u Varaždin? Vi ćete multiplicirati probleme, a ono što je bilo dobro zatrnit će i utrnit će. To nije dobar način. Osim toga nemojte i ne smijemo smetnuti s uma da pravosudne institucije osim što imaju svoju osnovnu i jedinu zadaću, dakle da služe, odnosno njihova zadaća je obavljanje pravosudne vlasti, da oni u širem i povijesnom i kulturnom i sociološkom pogledu imaju i drugačije značenje. Oni označavaju dakle i tu jedno povijesno bivstvovanje tih institucija i te sredine. Potrebe građana dakle treba staviti na prvo mjesto. To znači jeftiniji za njih život. Ovo je također udar i na građane i na njihov džep. To su ogromni troškovi. Osim toga to ih sprečava u redovnom radu. Odlazak u drugo mjesto koje nije dobro prometno često i povezano znači čitav dan dangube za te ljude koji se moraju pojaviti pred tim pravosudnim tijelom. Dakle, upravo iz tih razloga klub SDP-a neće podržati ovaj prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava nego dapače prosvjeduje da se zatvara nešto što je bilo otvoreno, što je bilo saživljeno, u kojem je država dala ogromna sredstva, gdje rade ljudi koji su pokazali apsolutnu ažurnost u svom radu. Jel to onda ujedno i jedna poruka ljudima i u jačanju institucija, dakle ukidamo institucije koje su odlično odradile svoj posao. To je loša poruka. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče pa ispravit ću jedan netočan navod kolegice Antičević gdje je ustvrdila da će ovakvo spajanje državnih odvjetništava multiplicirati probleme i da će biti šteta za građane. Naime, da ste upoznati najveći dio ovih državnih odvjetništava je samo na papiru jer nikada nisu saživjela i nikada ne rade kao što je to slučaj u Virovitici koje samo na papiru postoji Županijsko Državno odvjetništvo, nikad nije saživjelo nego sve to radi Županijsko Državno odvjetništvo u Bjelovaru. Pa stoga nema nikakve štete i nikakvih mogućnosti multipliciranja problema, nego samo se briše ono što je administrativno bilo ustanovljeno, a nikada saživjelo nije.

i govori sasvim pogrešno. Ispravlja me nešto što je točno, što je provjerljivo. Postoje spisi, postoje podaci, a kolega kao da je s Marsa pao. **Jarnjak, Ivan i drugo nemojte ponovno zaoštravati, pao s Marsa. Nije pao s Marsa, od doma je došel. Molim vas. Prije se vaši bune na određene izjave. Vi sada ponovno počinjete zaoštravati raspravu ovdje. Đakić, uvaženi zastupnik Josip Đakić, povreda Poslovnika. Izvolite.

Zahvaljujem. Pustite marsijance na miru, nemojte marsijance u Sabor još dovoditi. Drugi ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. **Bilić Vardić, Antičević je nekoliko puta rekla i ponavlja da nešto ukidamo, pa to je jedan od ispravaka. Ne ukidamo kolegice jako dobro znate da spajamo. A kolega Đakić vam je dijelom odgovorio. I drugi netočan navod je da je ovo spajanje udar na građane i na njihov to naprosto nije točno jer kolegice Marinović-Antičević zbog toga što se u najvećem broju slučajeva radi upravo o onim osobama i onim građanima koji su napravili udar na džep države. One koji moraju doći u državna odvjetništva. hvala lijepa. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. … /Upadica se ne razumije./… Bez dobacivanja iz klupa, molim. Klubovi, pardon. Na redu je klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Pa naravno uvodno ću istaknuti da Klub zastupnika HDZ-a podupire ovaj prijedlog zakona. Dakle, radi se o prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Naime, kad god raspravljamo o Državnom odvjetništvu, o državnim odvjetništvima, o njihovom radu, o njihovom ustrojstvu mislim da je potrebno i da u prvom redu treba istaknuti zapravo njihovu ustavnu poziciju, odnosno da su temeljem odredaba Ustava RH Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo koje je ovlašteno i dužno postupati u iduće tri Ustavom propisane situacije. Dakle, prvo protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela. Drugo, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine RH i naravno podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava. A ustanovljenje, ustrojstvo, djelokrug i nadležnost Državnog odvjetništva uređuje se zakonom. Taj zakon je upravo danas ovdje pred nama. I u tom smislu on predloženi zakon slijedi logiku racionalizacije županijskih sjedišta odnosno sjedišta Županijskih i trgovačkih sudova, a sve u smislu novopredložene mreže dakle sa 15 županijskih i 7 trgovačkih sudova. Bilo je ovdje spomenuto u dosadašnjim raspravama da je predloženi zakon napravljen bez ikakvih kriterija. Međutim to uistinu nije tako, jer je iz obrazloženja predloženog zakona doslovce slijedi da područje i sjedišta Državnih odvjetništava ustanovljuje se temeljem ujednačenih kriterija. Ponavljam ujednačenih kriterija i bez tih ujednačenih kriterija apsolutno ne bismo mogli niti razgovarati niti raspravljati o nekakvoj racionalizaciji ili racionalnim kriterijima. Pa koji su to kriteriji? Mislim da ih je neophodno sve nabrojiti odnosno spomenuti. spomenuti. Prvo, to je analiza broja predmete, drugo to je godišnji priliv predmeta i naravno da je to i broj državnih odvjetnika i broj zamjenika državnih odvjetnika. A temeljem upravo tih kriterija, kriterija utvrđeni su i sjedišta županijskih državnih odvjetništava. Kada raspravljamo o konkretnim zakonskim odredbama mislim da treba istaknuti ili izdvojiti odredbu članka 6. koji propisuje da će Ministarstvo pravosuđa osigurati za županijska državna odvjetništva ne samo radni prostor, dakle ne samo prostor gdje će oni obavljati svoj rad, već će ih i tehnički opremiti u njihovim sjedištima koja su nastala spajanjem, dakle ne ukidanjem, spajanjem a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine. Vezano za ovu zakonsku odredbu mislim da je bitno naglasiti odredbu članka 7. predloženog zakona koja propisuje da će ministar pravosuđa, a nakon prethodnog mišljenja glavnog državnog odvjetnika odlukom odrediti osnivanje stalnih službi i to izvan sjedišta županijskog državnog odvjetništva. Dakle, postoji u ovom smislu zakonska mogućnost da svugdje ondje gdje je potreba a u smislu primjene konkretnog konkretnog zakona, da se sama djelatnost državnih odvjetništava na ovaj način kako je to propisano člankom 7. može i nadalje odvijati. I zaključno, ovo uistinu predstavlja racionalizaciju. Ne predstavlja ukidanje već spajanje državnih odvjetništava. Da bi se ona na pravilan način izvršila potrebno je prethodno definirati određene kriterije kao jedinstvene kriterije ono što se kaže za sve, ali ne samo to. Ovaj prijedlog zakona u svakom smislu, a u smislu funkcioniranja pravosudnih institucija treba uskladiti sa već donesenim ili raspravljenim svim onim institutima kada smo raspravljali o područjima i sjedištima kako županijskih tako i općinskih I sva ona rješenja koja bi bila mimo, protiv ili izvan tih kažem raspravljenih zakonskih prijedloga zapravo ne bi bila logična ne bi bila logična i ovaj propis koji mora slijediti tu logiku on je slijedi, a sve one situacije o kojima smo imali ovdje čuti u ime iznesene u ime kluba SDP-a temeljem odredbi predloženog zakona dakako ajmo to kazati "se mogu korigirati" odnosno neke nepravilnosti ili stvari u smislu nemogućnosti funkcioniranja državnog odvjetništva postoji zakonsko utemeljenje zakonski temelj to su članci 6. i 7. kada se se na prijedlog ministra uz suglasnost glavnog državnog odvjetništva mogu ustanovljavati i stalne službe u smislu funkcioniranja i rada državnih odvjetništava. Zaključno. Ne radi se o ukidanju, radi se o spajanju pravosudnih institucija, dakle državnog odvjetništva. Ono se temeljem ovog prijedloga zakona čini temeljem objektivno ustanovljenih kriterija. Ja sam ih sve naveo. I ono što mislim da je vrlo bitno spomenuti, ovaj zakon u smislu funkcioniranja cjelokupnog pravosudnog sustava, nužno mora slijediti logiku već donesenih zakona, zakona, već donesenih propisa i njih sam spomenuo. Jer ako bi oni bili sa nekim drugim zakonskim rješenjima zapravo bi odudarali od sustava i zapravo sustav u svojoj cjelini u svojoj puni ne bi mogao funkcionirati. Shodno svemu izloženom izloženom Klub zastupnika HDZ-a podupire ovaj prijedlog zakona uz napomenu da je ovaj zakon u prvom čitanju, pa postoji mogućnost da se i do drugog čitanja pogotovo pogotovo stvari na koje smo upozorili, a radi se i o nomotehničkom usklađivanju i u usklađivanju sa ovim spomenutim drugim propisima, dakle još se mogu i doraditi. A u tom smislu zakonski tekst poboljšati. Hvala Hvala. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. **Hursa, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Predlagatelj zakona kaže da je u pripremi ovoga prijedloga zakona izrađena analiza o broju predmeta, godišnjem prilivu predmeta, broju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, u županijskim državnim odvjetništvima, te su utvrđena i sjedišta županijskih državnih odvjetništva sukladno područjima i sjedištima županijskih sudova kao i područja i sjedišta općinskih državnih odvjetništava. Za nas u HNS-u i HSU bilo bi dobro ja kažem i nužno, da se analiza o kojoj je riječ prezentirala i nama saborskim zastupnicima. To se nije dogodilo. prema ovom prijedlogu ustanovljuju se 15 županijskih državnih odvjetništava i 55 općinskih državnih odvjetništava. Iz primjera u mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji očito je vrlo zoran kada je već bio korišten u prethodnoj raspravi razvidno je da se ne radi o racionalizaciji, a još manje o želi da se tu nešto i uštedi. Naime, po prijedlogu ovog zakona Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu spaja se Županijsko državništvo u Čakovcu i Zlataru. Prijedlog zakona dalje kaže da će se racionalizacija mreže županijskih državnih odvjetništava provesti do 31. prosinca 2019. i planirano je za to utrošiti nešto više od 42 milijuna kuna. Sve što smo rekli u prvom čitanju Zakona o sjedištima županijskih sudova vrijedi i ovdje za ovaj zakon, ali ja ću neke činjenice ponoviti. Prije svega, moram reći da su građani izuzetno nezadovoljni, naročito s onih područja čija se središta pripajaju, da ne bi bilo ispravaka netočnih navoda, a zapravo se za korisnike oni ukidaju postojeći sudovi jer će zbog reorganizacije morati putovati i prevaliti puno više kilometara u puno dužem vremenu sa puno više potrošenog vlastitog novca. Kad je riječ o nama Zagorcima evo da budem vrlo zorna u ovom primjeru, Varaždin je nekim rubnim naseljima udaljen preko 150 kilometara, primjerice naša zagorska sela 152 kilometra udaljenost od središta Varaždina. Za taj put potrebno je u prijevozu ako se koristi osobni prijevoz potrošiti više od tri sata u jednom smjeru ili dva sata, a ako se ide javnim prijevozom onda je gotovo potrebno potrošiti cijeli dan. Troškovi se penju na par stotina kuna, znači nije zanemarivo. A Zagreb nam je kao središte "sve dalje" zbog prometne zakrčenosti. Bilo je o tome već riječi, ali ja ću ponoviti, u zgradu i opremu zlatarskog suda nedavno je uloženo preko 70 milijuna kuna poreznih obveznika. Zar zaista nije bilo načina da se uloženo koristi na način da sjedište ostane u Zlataru, a da mu se pripoji sud u Zaprešiću koji čini koji čini zajedno sa Zlatarom jednu zemljopisnu cjelinu, prvenstveno kad se gleda prometna povezanost. Po prijedlogu ovog zakona, a i ranijih zakona koji tretiraju sudstvo, nemamo valjanu i transparentnu analizu koja će reći prvo, kolika se ušteda očekuje ovakvom racionalizacijom. Takve analize nema nigdje. Drugo i ne manje važno, koliki broj ljudi će ostati bez posla i na koji način će biti zbrinuti. Ja se nadam i vjerujem da suci i odvjetnici neće ostati bez posla, ali u tim ustanovama ne rade samo suci i odvjetnici, te ustanove imaju i osoblje u administraciji, osoblje u održavanju pogona. Šta će biti sa režijskim osobljem, da li će nova sjedišta trebati tri domara i sve one osobe koje rade u održavanju? Ne vjerujem. Dakle, nemamo analizu šta će biti sa eventualnim eventualnim viškom ljudi koji će na taj način ostati bez posla. Dakle, po već usvojena dva zakona općinski i prekršajni sudovi u prijedlogu ovog četvrtog zakona, jer trećega očekujemo u drugom čitanju, Vlada uštedu prosljeđuje na račun velikog broja, ja bih rekla preko 1 milijun građana, potencijalnih korisnika sudova, prije svega tu mislim na svjedoke. Ovdje je bilo riječ i replika na nešto što ne stoji jer prvenstveno je riječ ovdje o svjedocima koji takvim načinom ulaze u neravnopravan položaj s onima kojima se sjedišta sudova nisu mijenjala, odnosno koji sjedišta sudova imaju u svojim gradovima

Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

mislim da je ovo posljednja da kažem reorganizacija ili racionalizacija sudskih instanci u Republici Hrvatskoj koja je došla na klupe Hrvatskoga sabora pred zastupnike. I prije sam raspravljao o tzv. pomalo neracionalnoj racionalizaciji, a u smislu tzv. dislokacije slučajeva, sudskih slučajeva i predmeta koji su evo samo za primjer kada se radi o općinskim sudovima općinskim sudovima i županijskim sudovima gdje je npr. Općinski sud u Pakracu pripojen ili spojen, kako kaže gospodin Tomljanović, Općinskom sudu u Daruvaru, a na dalju nadležnost dakle više instance je Županijski sud u Bjelovaru. U ovoj tzv. racionalizaciji državnih odvjetništava u Republici Hrvatskoj i u kojoj je, a i županijskih vezano uz racionalizaciju županijskih i trgovačkih sudova gdje je ustanovljeno 15 županijskih sudova i 7 trgovačkih trgovačkih sudova, se govori o tome da će postojati i 15 županijskih državnih odvjetništava. U svakom slučaju, s obzirom da se radi o nadležnosti u kojima se brišu granice županija onda zapravo to više i nije županijsko državno odvjetništvo, onda je to dvožupanijsko državno odvjetništvo u nekim slučajevima, a u nekima je ostalo samo županijsko državno odvjetništvo na području županije koju i pokriva administrativno-upravni ustroj Republike Hrvatske. Npr. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu za Splitsko-dalmatinsku županiju, u Sisku za Sisačko-moslavačku županiju, u Osijeku za Osječko-baranjsku županiju. Ali evo slučajeva u kojima jedan sud pokriva tri županije i jedno državno odvjetništvo, a to je Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru je nadležno za Koprivničko-križevačku županiju i za Virovitičko-podravsku županiju i za jasno Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Tri županije su pokrivene radom Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru. Pa sad gospodo iz Vlade ili iz ministarstva pitam ja vas koliko je znate li koliko je daleko od jednog Sopja ili od najistočnijih dijelova Općine Orahovica kojoj pripada na primjer Nova Bukovica. Koliko je točno kilometara do Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru? Blizu 130 km, ravno. Tu je negdje blizu 130 km. Evo gospodin Đakić, on bolje zna to, sad se radi o njegovoj županiji, da ne kažem doslovno. Kada gledamo raspored ili mrežu županijskih državnih odvjetništava onda vidimo da je evo u našoj regiji Slavoniji i Baranji preostala tri županijska odvjetništva. Jedno je u Osijeku za Osječko-baranjsku županiju i sudove u, dakle državna odvjetništva na području Županije osječko-baranjske. Drugo je Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu kojemu se pripaja Županijsko državno odvjetništvo iz Požege. I treće je u Vukovaru sa jasno Vinkovcima i Županjom. Kada kažemo broj od 15 onda smo nekakva 3 županijska državna odvjetništva još eto i nekakva kada gledamo u postocima to u odnosu na 15 je točno 20% što je nekako zadovoljavajuće. Ali moram istaći ovdje i problem iako sam osobno iz Slavonskog Broda da je Županijski sud u Požegi pripojen također Županijskom sudu Slavonski Brod, da je Općinski sud Pakrac da kažem odlepršao, otplovio prema Daruvaru iako je to Požeško-slavonska županija, a kasnije je drugostupanjski je nadležan sud u Bjelovaru. Dakle, za slučajeve iz Pakraca i Lipika i njihove okolice. Moram istaći i to da pored onih kriterija koje je naveo gospodin Tomljanović, dakle broj predmeta i broj državnih odvjetnika nije u ovoj racionalizacije mreže sudova uvijek poštovan. Ipak se mora reći da je na djelu jedno određeno politikanstvo dogovorno i uplitanje i politike u racionalizaciju mreže sudova, pretpostavka je dostupnost sudova, dakle dostupnost sudova svakom građaninu Republike Hrvatske pa makar on bio i okrivljenik ili u svojstvu okrivljenika. I sada kada se borimo i dokazujemo da ćemo postupati prema poglavlju 23. o pristupanju Europskoj uniji tada se otvaraju tolike afere, korupcije. Neću ulaziti uopće kada gledate to sa stranačkih boja korupcije, kriminala i svega ostaloga evo dakle posla ima a očito će ga biti i sve više onda imamo ovakvu racionalizaciju sa jednim primjerom kojeg sam naveo da to je na primjer da je

Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru. Dakle, zanimljivo je da je u toj raspodjeli i trgovačkih sudova Bjelovar vrlo dobro prošao, gospođo Adlešić je li tako. Dakle, Trgovački sud u Bjelovaru je ostao, u Slavonskom Brodu je ukinut, iako ti kriteriji o kojima je bilo govora od gospodina Tomljanovića i nisu baš takvi da je to trebalo ukidati. Od tih 7 trgovačkih sudova samo je jedan na području pet slavonsko-baranjskih županija. Dakle, samo onaj u Osijeku. Evo kažem u ovom smo slučaju bolje prošli, iako sam kad sam počeo govoriti o Požegi, onda moram nastaviti, da je od turskih vremena u Požegi kadija, da je u Požegi bilo sjedište sandžaka, a onda nakon toga u Austro-ugarskoj jedno vrlo, vrlo poznato da kažem sudsko sjedište tradicija sudstva u gradu Požegi. Sada je Požega izgubila svojstvo i u, govorim i u predmetu u slučaju županijskog suda, a evo i u slučaju županijskog državnog odvjetništva. Nadalje, taj sud prije nego što je dakle pripojen Slavonskom Brodu je bio nadležan i za Pakrac i za Lipi, a oni su da kažem priključeni Daruvaru, odnosno Bjelovaru. Dakle, to se mora istaći i reći jer zaista je to jedan primjer gdje, kada govorimo o racionalizaciji mreže sudova i državnih odvjetništava onda sam postavio prije nekih pola godine ili godinu dana pitanje tadašnjem ministru Šimonoviću koliko Hrvatska država i građani, porezni obveznici izdvajaju sredstava za vođenje disclociranih sudskih slučajeva i sudskih predmeta u drugim gradovima. Dobio sam odgovor pisani da su to višemilijunski iznosi koje, dakle pravosuđe, Ministarstvo pravosuđa, dakle izdvaja za na primjer vođenje sudskog postupka slučajeva hajde recimo iz Slavonskog Broda u Đakovu ili Požegi koji su bili manje opterećeni negoli sud u Slavonskom Brodu. Ali istovremeno mnogi ili neki slučajevi sa Općinskog suda u Zagrebu su završavali na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu. Dakle, jedna neću se služiti opet ružnim formulacijama ono lud, zbunjen, normalan. Dakle, preopterećeni sud u Slavonskom Brodu šalje ili dislocira slučaj u Đakovo ili Požegu, a Općinski sud u Zagrebu njemu u Slavonskom Brodu šalje svoje slučajeve zbog preopterećenja suda u Zagrebu. su tada, o kojima je govorio gospodin Tomljanović, dakle broj predmeta, broj državnih odvjetnika u pojedinim sjedištima županijskog državnog odvjetništva, ali ti isti kriteriji su važili i u slučaju trgovačkih sudova, općinskih i županijskih sudova. Očito i dostupnost dostupnost suda strankama i odvjetnicima i svima onima koji su uključeni u rad sudova i u njihovo djelovanje nisu u korelaciji. Dakle, ti kriteriji i činjenica koja se potražuje i u Direktivama Europske unije, dakle dostupnost sudova nisu u pravoj ili potpunoj korelaciji. Dakle, nepotpuni su kada se radi o sjedištima i županijskih županijskih sudova, općinskih sudova, trgovačkih sudova i evo sada i županijskog državnog odvjetništva. Trožupanijskog ili kao što je slučaj u Slavonskom Brodu i Požegi dvožupanijsko državno odvjetništvo za područje područje Županije požeško-slavonske i brodsko-posavske. A u slučaju u Bjelovaru za tri županije, dakle Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Bjelovarsko-bilogorsku. Dakle moram istaći, moram reći ovdje, pa tko se ljutio, a tko ne da je u ovoj raspodjeli ili racionalizaciji mreže sudova, ja bih rekao pomalo i neracionalnoj, pa onda i državnih odvjetništava profitirali su određeni da kažem gradovi, ili područja koja su određenim političkim dogovorima između stranaka ili osoba koje su u Vladi i u vladajućoj koaliciji, dakle neki su, nije se poštovalo ono što gospodin Tomljanović tvrdi, a to je broj predmeta i broj dakle državnih odvjetnika u pojedinim sjedištima. Evo još jedan primjer, dakle na potezu od 150 kilometara, govorim o potezu Split-Šibenik-Zadar, dakle koliko ja znam to je 150 kilometara, postoje tri državna odvjetništva je li tako. i u Šibeniku, i u Splitu i u Zadru. Evo i to je još jedan dakle primjer u kojemu je eto ovaj slučaj takav kakav je, a ovaj navodim zaista zaista jedan primjer gdje je Bjelovar udaljen i do 130 kilometara od određenih područja na području Virovitičko-podravske županije. Dakle kada gledamo ovaj prosjek od 20% i tri državna odvjetništva na području Slavonije i Baranje, u neku ruku bismo mogli biti zadovoljni, ali moram reći da nas žalosti i činjenica da jedno takvo sudsko sjedište, mogu reći sudsko sjedište u svim segmentima kao što je Požega ipak je znatno izgubila, a ima i tradiciju, ima i kvalitetu u sudstvu, pa i po pitanju rada državnih odvjetništva. Znamo da je tamo i zatvor u Požegi itd. Hvala vam lijepo. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa ispravit ću netočan navod kolege gdje je ustvrdio da kilometraža od Orahovice ili …/Ne razumije se./… ili Nove Bukovice do Bjelovara će bitno utjecati na rad državnog odvjetništva u Bjelovaru, na pristupačnost građanima itd. Naime bjelovarsko državno odvjetništvo i do sada je opserviralo teritorij Županije virovitičko-podravske, i nikakvih problema nije bilo. Kad bi znali, a ne znate, za istini za volju nikada nije saživilo državno odvjetništvo županijsko u Virovitici, za područje Županije virovitičko-podravske, i cijelo vrijeme je nadležnost bila u Bjelovaru. Ovo fiktivno na papiru znači da govorite stalno bez argumenata, i dužan sam bio ispraviti vaš netočan navod, s obzirom da nemate pojma da u Virovitici nikada nije zaživjelo županijsko državno odvjetništvo, nego je nadležnost bila cijelo vrijeme u Bjelovaru i tako će ostati i dalje. Povreda Poslovnika, zastupnik Boro Grubišić. je replika. A prema tome po članku 209. pa vi ste gospodinu Đakiću samo potvrdili ono što sam ja rekao u raspravi, ništa drugo. To ostaje ista udaljenost, je li tako?

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na samom početku svoga izlaganja želim podsjetiti da je zakonodavnim promjenama Hrvatski sabor proveo racionalizaciju mreže općinskih i prekršajnih sudova, da je u tijeku racionalizacija županijskih i trgovačkih sudova, te da se provodi reforma upravnog sudovanja. Sve te aktivnosti jer su reformski zahvati u području pravosuđa kao uvjet prilagodbe našeg zakonodavstva i ostvarenja cilja prema ulasku u Kako bi se prema mreži županijskih sudova u Republici Hrvatskoj uskladila mreža državnih odvjetništava, ovim zakonskim prijedlogom ustanovljuju se županijska i općinska državna odvjetništva, i utvrđuju njihova područja djelovanja i sjedišta, na način da se umjesto dosadašnjih 21 županijskog državnog odvjetništva i 55 općinskih državnih odvjetništava predlaže 15 županijskih državnih odvjetništava i 55 općinskih državnih odvjetništava. Koliko god postupci racionalizacije spadali u nepopularne mjere Vlade Republike Hrvatske, i na pojedinim područjima izazivali reakcije, smatram važnim za istaknuti da je prijedlog ovog zakona izrađen na temelju analiza o broju predmeta i godišnjem prilivu predmeta, analize broja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Racionalizacija državnih odvjetništava predložena ovim zakonom nužno se veže za racionalizaciju mreže sudova, osobito županijskih sudova, pa je logičan prijedlog da će se racionalizacija mreže državnih odvjetništava provesti do 31. prosinca 2019. godine, koji je ujedno i rok za racionalizaciju mreže sudova, a prema odluci o dinamici spajanja državnih odvjetništava, osiguranju potrebnih uvjeta za rad, tehničkoj opremljenosti, kao i osiguranju prostornih uvjeta. S obzirom na iznijeto, mišljenja sam da predloženi zakon treba podržati, kao i sve one kvalitetne primjedbe i prijedloge iznijete u raspravi, a kako bi se provela reforma pravosudnog sustava i u okviru istoga racionalizacija mreže sudova i državnih odvjetništava.

a to vi u svojoj raspravi kad govorite i koji su prethodnici rekli dakle ne ukidaju se ipak, nego se pripajaju. Mi ovdje nismo dobili nikad odgovor, a mislim da bi to bilo itekako važno, državna odvjetništva koja se ukidaju, je li se stavlja ključ u bravu ili se samo mijenja tabla. Poznato je da su sva ova državna odvjetništva otpočela s radom, stvorili su im se materijalni kadrovski i svi drugi uvjeti da bi počeli s radom, da bi se rasteretili veći centri. Da li je zbog toga što je za vrijeme SDP-ove koalicije osnovano, odnosno osnovana ova državna odvjetništva, pa samo zbog toga, jer drugog nikakvog razloga nema, jer su samo veći troškovi i za sudionike, i za one koji rade u Državnom odvjetništvu pa eto upravo zbog toga što je za vrijeme SDP-ove koalicije su osnovana ova državna odvjetništva sada ih treba ukinuti. A kao što je već najavljeno osnivače, to smo čuli jučer, prekjučer, da osnivače također treba ukinuti. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Ivo Grbić. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovana kolegice, cijelo vrijeme baratate s terminom ukidanje, ukidanje. Prvo, nije ukidanje nego je spajanje. Drugo, ne radi se prijedlogom ovih zakona da će od sutra, od 01. siječnja 2011. prestati bilo kakav rad tog odvjetništva nego u pravilu to će se dogoditi do 31. prosinca 2019. godine. I ono što je jako bitno, praktički ovaj prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova, on je usko vezan sa racionalizacijom mreže sudova. Ja sam i naglasio osobito sa mrežom županijskih sudova. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Ja bih u svojoj raspravi počeo nekako drugačije ovo sve. Ja mislim da smo mi ovih zadnjih mjeseci donijeli niz zakona iz ovlasti pravosuđa koji su prije svega imaju za cilj naše pravosuđe učiniti učinkovitijim, racionalnijim. Držimo rješavanje zaostalih predmeta koje smo godinama vidjeli da je veliki problem u opterećenosti hrvatskog pravosuđa i da ovo sve što smo radili bi bilo uzalud kad bismo mi danas došli u Hrvatski sabor i predlagali kako tamo onom Zakonu o sjedištima sudova tako i danas kada je u pitanju Državno odvjetništvo da mi nešto ukidamo, a sa takvim odlukama usporavamo hrvatsko pravosuđe i dovodimo u pitanje općenito funkcioniranje pravosuđa u RH. Ja mislim da je namjera ovoga prijedloga zakona kao i prijedloga Zakona o sudovima upravo suprotna. Danas smo na tragu završetka pregovora Poglavlja 23., danas nama nedostaje veliki broj stručnih i obrazovanih kadrova koji će uvijek, općenito moći razumjeti politiku EU i sve ono što će od nas EU tražiti kao jedne pravne, moderne države, nove buduće članice EU. Mislim da nikome u ovoj državi ne bi palo napamet da donosi odluke koje će upravo usporiti pravosuđe i naš sustav dovesti u pitanje kada je u pitanju najvažnije područje, a to je zaštita zakona, zaštita prava, a u krajnjoj liniji i zaštita interesa građana RH. Ovdje se Ovdje se ne radi o ukidanju, ne radi se o racionalizaciji da mi skidamo tablu sa zgrade pa da zgrada postaje nešto drugo nego se radi o predmetima, učinkovitosti kada su u pitanju odluke koje se donose u predmetima. Kada se razmatra racionalizacija nitko u ovom slučaju neće izgubiti posao. Dapače, ljudi će zadržati svoja radna mjesta samo će imati drugačije radne obveze i drugačije ovlasti do sada. Upravo onaj stari sustav koji je dosada postojao u RH bio je neučinkovit i velik broj predmeta, nije normalno da u pojedinim područjima bude 100%-na učinkovitost sudova jer imaju 20% opterećenost sudaca, a na drugom području imamo 30% učinkovitosti jer suci jednostavno ne stignu obaviti svoj posao. U ovom slučaju predsjednik suda više neće biti predsjednik suda, ali će i dalje biti sudac. I dalje će raditi predmete, i dalje će donositi presude u interesu RH. Niti jedan zaposlenik pravosuđa neće izgubiti posao, dapače vidjeli smo u Izvješću Državnog odvjetnika za prošlu godinu, a mislim da je tako i u ovoj godini da u Državnom odvjetništvu nedostaje kadrova i da ćemo u Državnom odvjetništvu trebati zaposliti najmanje još 70-ak osoba kako bi Državno odvjetništvo stalo u izazov i vremena i predmeta koji se po njima pojavljuju. Evo, mi smo negdje prije, i gospođa Antičević i ja, na Državnom odvjetničkom vijeću imali priliku upoznati na jednom razgovoru 4 mlade osobe koje govore po nekoliko stranih jezika, koje su prošle određena iskustva u obrazovanju kada je u pitanju pravosuđe, a koje nažalost nemaju posao. A u istom slučaju jedan predmet iz Vukovara, gospodin ima 62, 63 godine i sam ne stigne nositi teret onoga što mu se stavlja, a to je učinkovitost u radu kada je u pitanju istražni postupak u jednom predmetu u Državnom odvjetništvu. Mi smo te 3 mlade osobe saslušali, ispratili doma jer jednostavno za njih u tom trenutku nema posla. Naša zadaća treba biti, i pravosuđa i Hrvatskog sabora i hrvatske Vlade, dati priliku tim mladim ljudima koji su naučili nešto, a ne samo u Hrvatskoj nego i izvan naših granica. kad uđemo u EU više neće biti samo dvorište RH nego će biti dvorište cijela EU. Ako napravimo taj iskorak da ljudi koji su se u ovoj državi školovali i koji su naučili što znači zaštita prava i pravosuđa, koji govore strane jezike, koji trebaju biti ponos RH danas sjede doma, a osobe ne stignu obaviti svoje poslove u predmetima jer su sudovi različito i državna odvjetništva različito opterećeni. Rekao sam, nije normalno da nekoga hvalimo jer je 100%-no učinkovit, a ima 20 predmeta, a netko je loš jer ima trostruko, peterostruko više. Upravo su ovi zakoni cilj ne da se nešto ukida nego da se nešto pripoji, spoji, da se specijaliziramo i da to ne bude samo pitanje zgrada nego i pitanje učinkovitosti, pitanje predmeta i pitanje onoga što se od nas traži, a to je savršenstvo kad je u pitanju zaštita interesa RH. I današnja prva točka na raspravi Pravosudna akademija, upravo je cilj Pravosudne akademije učiniti savršenost kada je u pitanju izobrazba mladih kadrova i dati priliku onim ljudima i onim mladim osobama koje trebaju živjeti za ovu zemlju, a isto tako ako su u tom području svoju specijalizaciju, svoj obrazovni vijek izabrali da to bude pravosuđe pa dajmo im priliku da ono što su naučili pokažu u zaštiti interesa zakona i pravde u RH. Kao i kod Kao i kod ovih sudova tako i kod državnih odvjetništava mi u današnje vrijeme ništa ne ukidamo. Mi želimo učiniti učinkovitijem Državno odvjetništvo, želimo dati priliku onima koji imaju posao da se rasterete, da budu pravičniji u svome radu, a onima koji su imali manje obveza da u svom radu pokažu da mogu doprinijeti onima koji više rade. A sve zajedno to je u interesu RH, u interesu naših građana, a i svih onih koji su dali priliku i nama u Saboru, a i mi kao zastupnici dali smo Državnom odvjetništvu da svoj posao radi u interesu prije svega RH. Vidjeli smo koliki su problemi kadrovski, vidjeli smo i da imamo potencijala u ljudima koji se školuju, dali smo priliku kroz Pravosudnu akademiju, dali smo priliku kroz Državnu školu za pravosudne dužnosnike i ovo je jedan još jedan bitan i veliki iskorak da i državna odvjetništva i sudovi u RH naprave jedan veliki iskorak ka putu naše zemlje u EU, a pravosuđe je jedan od ključnih temelja. Zato ja dajem u potpunosti podršku ovom prijedlogu zakona, a dajem i podršku svim onim mladim ljudima doma koji danas čekaju i svim onim mladim djevojkama koje smo slušali tamo i sve njihove životopise koje smo pročitali, žalosno je da sjede doma. Dajmo im priliku da u interesu naše države daju svoj doprinos razvoju RH u EU. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Gospođa državna tajnica Tatjana Vučetić će zaključno, kratko se obratiti. Nadam se. **Vučetić, Tatijana** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo želim se svim cijenjenim zastupnicama i zastupnicima zahvaliti i onima koji su kritizirali zakon i onima koji su ga pohvalili. Kako se radi o prvom čitanju svakako ostaje još vremena i mogućnosti da sve primjedbe i kvalitetni prijedlozi budu razmatrani u uvršteni u novi tekst zakona. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.